за работата на Народното събрание за периода 25-27 май 2011 г. 1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносители – Десислава Атанасова и Анастас Анастасов. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност. Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 31 март 2011 г. г. 3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносител – Лъчезар Тошев. Тошев. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 4 май 2011 г.

съвет. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Вносител – Министерският съвет. 9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител – Министерският съвет. 10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносители: Волен Сидеров и група народни представители.

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 11 до 20 май 2011 г.: Законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа икономическа политика, енергетика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, и на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител – Николай Пехливанов. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Обобщен годишен Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2010 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносители – Десислава Атанасова и Анастас Анастасов. Водеща е Комисията по здравеопазването, съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г. Вносител - Комисията за защита на конкуренцията. Разпределен е на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.

Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Общият брой на законопроектите и проектите за решения през този период е 9.

Разпределен е на Комисията по здравеопазването като водеща и на съпътстваща – Комисията по правни въпроси. Постъпил е доклад от Комисията по здравеопазването. С него ще ни запознае председателят на комисията, госпожа Десислава Атанасова.

и представители на съдебномедицинските специалисти. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите, госпожа Десислава Атанасова. Тя информира присъстващите, че със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен на 11 януари 2010 г. от Министерския съвет, са били предложени създаването на чл. 99а в Закона за лечебните заведения и т. 4 на ал. 1 от чл. 403 в Закона за съдебната власт, с цел регламентиране на заплащането на разходите на лечебните заведения за болнична помощ, извършени във връзка с изготвянето на съдебномедицинските експертизи, като нормативната уредба е следвало да бъде доразвита с подзаконов нормативен акт, издаден от Висшия съдебен съвет. Предложените от вносителя чл. 99а от ЗЛЗ и т. 4 на ал. 1 от чл. 403 от Закона за съдебната власт са били приети от Народното събрание и обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 59 от 31 юли 2010 Въпреки дългия период, в който законопроектът e бил обсъждан, възражения по съдържанието на чл. 99а от Закона за лечебните заведения и чл. 403, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт не са постъпвали. След влизането на разпоредбите в сила от 01 възникнали проблеми по прилагането им. Вносителят обясни, че с предлагания Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения се цели прецизиране на нормативната база, уреждаща условията и реда за заплащането на съдебномедицинските, съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и заплащането на разходите на лечебните заведения, като с Преходните и заключителни разпоредби се уреждат правоотношенията, възникнали при действието на чл. 99а от Закона за лечебните заведения. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че е необходима отмяна на чл. 99а от Закона за лечебните заведения и че с Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта прецизно се уреждат заплащането на разходите и възнагражденията през периода на действие на чл. 99а от Закона за лечебните заведения. Народните представители изразиха мнение, че със създаването създаването на чл. 403а от Закона за съдебната власт ще се отстрани непълнотата в нормативната уредба, която е налице след отмяната на НПК през 2005 г., на ГПК през 2007 г. и на Закона за народното здраве през 2004 г. С издаването на подзаконовия нормативен акт от овластените министър на правосъдието и министър на здравеопазването в краткия тримесечен срок ще се решат част от проблемите при изготвянето не само на съдебномедицинските, а и тези на съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните Положително становище бе изразено и от институциите, имащи отношение към законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 13 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 154-01-48.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Няма постъпил доклад от Комисията по правни въпроси. От името на парламентарна група! дали ще има реакция от парламентарните групи. Българският парламент обаче е решил да замълчи за случилото се на 20 май пред мюсюлманския храм, от което може би следва, че това е проблем само на Движението за права и свободи. Би било жалко, ако имаме точно такова мислене. „Ще оставя цвете пред осквернената джамия в София, защото съм християнин и вярвам в Бог; защото няма значение дали го наричаме Исус или със сто други имена; защото той не е Волен Сидеров; защото ме е срам и не мога да измисля нищо друго, освен да се извиня.” Това е словесната изява на спонтанната гражданска реакция срещу националистическата агресия на „Атака”, която този път на 20 май, по време на петъчна молитва в центъра на София, забележете, на 100 м от Министерския съвет и Президентството, на 200 м от институциите на съдебната власт, пред очите на цялата правоохранителна система нападна религиозен храм, оскверни религиозен ритуал и подпали религиозна утвар – молитвените килими. Парламентарната група на ДПС изразява своята благодарност на всички български граждани, които се солидаризираха с правата на различните по етнос, вяра и култура! Цветята, поставени пред мюсюлманския храм, са символ на етническия мир, висша ценност на съвременното общество! Наред с реакцията на гражданското общество, националистическият взлом на „Атака” срещу етническия мир трябва да срещне безусловния отпор на всички политически сили, които се самоопределят за демократични, защото, първо, „Атака” делегитимира демократичното устройство на българската държава; второ, поставя на карта гражданския мир в страната; трето, застрашава евроатлантическата легитимност на държавата; четвърто, поставя страната в кривото огледало на световната политика за мир и сигурност. И понеже политическият екстремизъм като предизборна борба е анексиране на държавността, държавата не може да изплаща контрибуции на „Атака” и на Волен Сидеров. Вандалската агресия, фашизираната истерия на „Атака” имат една показателна особеност това не е просто краен национализъм, това е овластеният краен национализъм! За нас няма съмнение, че именно статутът на съуправляваща партия зарежда „Атака” с усещане за безнаказаност и я прави ескалиращо престъпна. Вчера – забрана на новините на турски език и на изучаването на майчин език, днес – осквернява ритуали на идентичността, а утре?! Въпросът, който трябва да прокънти в тази зала и да получи своя политически отговор, е: а утре? Кой ще поеме отговорността? Реакцията на президента, на Синята коалиция, на БСП и на други политически сили бе адекватна и навременна. Тя обаче не може да замести и затова не снема отговорността на основния съсубект на властта в лицето на ГЕРБ и на премиера. Те имат огромна „заслуга” за превръщането на „Атака” и на Волен Сидеров в злополучен фактор в българската политика чрез въвличането им като коалиционен партньор. Според нас персоналната политическа отговорност на премиера Бойко Борисов в конкретния случай е лишена от избирателност! Тезата му, че етническият мир стои по-високо от подкрепата на когото и да е, е принципно вярна. Ако това не са само думи, а убеденост, той трябва незабавно да се разграничи не от тази конкретна проява на „Атака”, а, образно казано, да изрита Волен Сидеров и „Атака” от властта! Точно това е основната тема, господин Велчев, защото, пак повтарям, не само тази проява на „Атака”, а самата „Атака” е провокация срещу етническия мир, срещу демократичното устройство на страната и нейната международна легитимност. За съжаление, след окуражително верните тези от петък закономерно последва отстъп от принципни позиции и те бяха заменени с категорично неприемливи оценки, че ситуацията не е опасна, че случващото се е чиста политика, че ДПС и „Атака” тръгват твърде рано по неприятен път и че не е в коалиция с „Атака”. Тук има три тези, еднакво неприемливи за Движението за права и свободи. Първо, ние не по-малко от премиера вярваме в здравия разум на българските граждани, но въпреки това подценяването на опасността от подобни провокации е най-голямата опасност за етническия мир! Показва го негативният опит на Балканите. Второ, опитът „Атака” и ДПС да се представят като огледални образи е скандално некоректен! Никой не е виждал и няма да види отговорен ДПС представител, още по-малко народен, който да напада религиозен храм или да пали религиозни символи! Между ДПС и „Атака” стои пропастта на ценностите, дели ни демократичното от недемократичното! Движението за права и свободи акумулира толерантност като един от важните гаранти за мира и стабилността, като, повтарям, съавтор на уникалния не само за Балканите, но и за Европа етнически модел! Трето, „Атака” е във властта, господин премиер и колеги от ГЕРБ, защото формира парламентарното мнозинство, което избира и вас, и кабинета ви! Властта, преди да е на кабинета, е на парламентарното мнозинство, все още неразделна част от което е „Атака”. Необходимо ли е да ви припомням нестихващите аплаузи на ваши народни представители на изказванията на Волен Сидеров? А уж мъжките ви прегръдки в кулоарите на парламента? Трябва ли да ви питам: къде другаде в Европа християндемокрацията се прегръща с крайния национализъм? Във властта е „Атака” и Волен Сидеров в този парламент, от тази трибуна, е основният фронтмен на днешното управление! На 20 май обаче чашата преля! Случилото се е във фокуса и на международния интерес, и не търпи мимикрията, задкулисието и прочее съглашателства с „Атака” в името на властта! Тук няма място за неопределеност! Демократичният спектър трябва да прокара ясна демаркационна линия между себе си и „Атака”! По необходимост и Вие, господин премиер, трябва да се определите!

Ние обаче питаме как се пресрещат тези й думи с факта, че именно тя е разрешила протестен митинг до храма и по време на петъчна молитва? Във връзка с това споделяме идеите за необходими промени в закона с оглед ограничаване на протестни прояви около и по време на религиозни ритуали, които се чуха от Синята коалиция. Смятаме, че това няма да е достатъчно, защото в ДПС, верни на принципа „Моите свободи свършват там, където започват твоите свободи”, поставяме въпроса какво значи и въобще допустимо ли е да протестираш срещу изконни права на различните по етнос и религия? Затова ще инициираме адекватни промени в Наказателния кодекс. Впрочем и действащият НК има достатъчно ясни разпоредби, които дефинират подбуждането на етническа и религиозна омраза, ксенофобията, като особено тежки престъпления от общ характер. Те, съгласно разпоредби на редица международни договори, са престъпления и срещу човечеството. Обръщаме се към правоохранителната система на страната не само в този случай да прилага разпоредбите на НК и те да не стоят мъртви разпоредби. Настояваме и главният прокурор да проведе цялостно разследване и да приложи цялата строгост на закона, включително ако това означава снемане на имунитет. В противен случай, ако правоохранителната система незнайно защо остане предпазлива, ако бъде съхранена властовата националистическа арогантност на „Атака”, ДПС ще се обърне и към Европейския съюз, и към Европейската комисия, и към НАТО, и към ООН, и към други международни организации и ще заяви, че в България нападат, бият и палят, ако почиташ Създателя по своему, а не по тяхному, че националистическият съсубект на властта в България отрича правото на идентичност и филтрира юмручно европеизацията на демократичната ни държава. Благодаря за вниманието.

От името на Синята коалиция съм упълномощен да заявя, че изразяваме своето възмущение от действията на „Атака”, която провокира религиозен и етнически сблъсък, създаде опасност за вярващи по време на тяхната петъчна молитва. Това е провокация срещу сигурността на страната в днешния толкова сложен, от гледна точка на външната политика и на напрежение, свят. „Атака” не се съобрази и погази българската Конституция, защото посегна на правото на хората свободно да изповядват своите вярвания. На провокацията трябва да отговорят политиците, трябва да отговорят и българските институции, иначе това не е Народно събрание и институциите не са институции. Какъв е отговорът на Народното събрание? Ние трябва да потърсим отговорност от „Атака”. Аз предлагам всеки член на Парламентарната група на „Атака”, който е участвал в провокацията, да бъде освободен от ръководни позиции в Народното събрание. Всеки член, който е участвал в провокацията, да бъде освободен от две от най-важните комисии – Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол на ДАНС, защото хора, които посягат на сигурността на страната, не могат да представляват народното представителство в неговите органи. Синята коалиция настоява прокуратурата да изправи пред съда провокаторите. Настояваме съдът да отсъди справедливо за вината на всеки от тях. Отговорност обаче имат и тези, които се оказаха неспособни да предотвратят заплахата за молещите се хора. Тази отговорност безспорно е на администрацията на госпожа Йорданка Фандъкова, на която аз ще кажа от трибуната, че да се говори за етническа толерантност като гражданин и като поет и писател е едно, да спазваш етническа толерантност като кмет означава да не допускаш сблъсък между различни хора, които са готови да се сблъскат на религиозна основа. Отговорност носи и вътрешният министър, защото, макар и предупреден, е допуснал сблъсък. И сега аз искам да задам някои от въпросите, които ме тревожат най-много, към ГЕРБ и към министър-председателя: кой ще носи отговорност, ако допуснем друга страна да се меси във вътрешните работи на страната и да защитава правата и свободите на български граждани? Кой ще носи тази отговорност? Кой ще носи отговорност, ако ескалира етническата и религиозна омраза? Кой ще носи отговорност в страната? Аз предлагам управляващите от ГЕРБ да прегърнат тази отговорност! Няма да говоря за други политически действия, не са важни те в момента, но да управляваш една страна, на първо място означава да носиш отговорност за нейната сигурност! Искам да поздравя заместник-председателя на Народното събрание и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Анастас Анастасов и министъра на външните работи Николай Младенов, които тук в петък реагираха адекватно на истерията, на която бяхме подложени – присъстващите в залата. Това поведение е достойно! Поздравявам Ви, господин Анастасов! И накрая: гаранцията за правата и свободите на българските граждани сме ние тук, българските институции и на първо място управляващата политическа партия ГЕРБ. Аз няма да стигна дотам и явно да говоря кой управлява, защото съм чул и други версии на ГЕРБ, но от тази отговорност не може да се избяга! Благодаря за вниманието. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Политическите спекулации на партиите от последните няколко дни изискват от нас да заявим няколко важни неща. След инцидента пред джамията „Баня Баши” в София последваха десетки безпочвени и неуспешни политически упражнения върху отношението на Политическа партия ГЕРБ към случая, даже и тук, в този момент, в тази зала.

Това обаче казваме освен на партията „Атака” и на Движението за права и свободи, на Синята коалиция и на Коалиция за България. Разбираме, че всички търсите евтиния политически ефект от този инцидент, но за всички е ясно, че Движението за права и свободи и „Атака” се опитват да втвърдят и мобилизират избирателите си към настоящите избори. В ГЕРБ обаче със съжаление отбелязваме, че при Политическа партия „Атака” наблюдаваме организираност и повторяемост на действията им, която тревожи.

Движението за права и свободи естествено че няма да изпусне тази топка, напротив, ще я отиграе, и то политикански. БСП и сините – също, защото съзряха в инцидента пълна възможност да излъскат западналия си рейтинг пред изчезващия си електорат. От петък та до днес всички се изредихте да говорите за толерантност и за опасностите от жонглирането с вярата и религията за политически цели, но истината е друга, уважаеми дами и господа. Това бе направено публично за пред обществото,

Да, „Атака” подкрепя управлението, защото се ужасяват от желанието ви, вашето, отново да сте начело на държавата, но сделка не е имало, няма и няма да има.

Винаги сме отстоявали човешките права и свободи. Във всичките си кампании сме предупреждавали, че да ползваш вярата и религията за избори, да плашиш мюсюлманите, че ГЕРБ ще им затвори джамиите, ще им смени имената, е опасно и тези лъжи се връщат като бумеранг върху техния автор. Напомням го, защото вие, господа от Движението за права и свободи, така построихте и предизборната си кампания през 2009 г. Отдавна не сте партия, която защитава гражданските права и свободи, и всички в България видяхме как разпределяхте порциите на властта и как се оцелява при вас. Сега към вас, уважаеми колеги от БСП! Моля да забравите за малко спортната си неприязън към нас и ако наистина апелирате за етнически мир, не палете искрите на войната, обвинявайки другите за вина, която трябва да е споделена и от вас. Не сочете един за жертва и друг за палач днес, защото вие още носите белега на един процес, наречен „възродителен”. Нека не се правим на светци, защото всички сме грешни и длъжни на днешния и утрешния човек, на българския гражданин, който е все по-широко скроен и отворен към света. от Синята коалиция, моля ви да няма повече менторство, стига опити за нагаждане на политически сметки. Недейте да правите евтина и спекулативна политика, защото всички вие правехте коалиции, разменяйки подкрепа за постове, защото ползвахте именно Движението за права и свободи да спасите властта си и така, без да се усетите, помогнахте да се родят партии като „Атака”. Всички вие в момента давате оценки, но не за да защитите етническата толерантност или за да порицаете действията на „Атака”, а единствената ви цел е да критикувате ГЕРБ. Заради всичко това днес се обръщаме към вас с апел: нека се държим честно, нека проведем една достойна и почтена предизборна кампания. Колеги от „Атака”, винаги сме били благодарни за подкрепата ви. Печелихме заедно с вашите гласове битките и в името на една по-добра България, защото застанахме и срещу синия, и срещу червения популизъм, но този път мисля, че преминахте границата. Вашият път, по който тръгнахте от Батак, не е нашият и ако това е окончателният ви избор, ще трябва всеки да поеме своята посока. Вярваме, че избирателите на ГЕРБ, които ни дадоха гласовете си, ще ни простят пораженията само ако водим битките достойно, без предателства и в името на целия български народ, без оглед на пол, религиозна принадлежност, спазвайки законите и Конституцията на тази страна. Уверени сме, че никоя власт не е по-ценна от властта на мира. Убедени сме в едно – днешният човек усеща лъжата, а ние декларирахме, че ще управляваме с морал и съвест. Трябва да помним, че не длъжността прави човека, а човекът прави длъжността. Затова, ако за „Атака” е дошло време за самостоятелни ходове, които не кореспондират с демократичните принципи и политическата толерантност, ние ще продължим сами. Доказали сме, че се ръководим от принципни позиции. Ще продължаваме и занапред, независимо от цената, защото България днес се нуждае от реални и демократични политики, нуждае се от достойнство, честност и морал. И още нещо, което аз искам да добавя. Тази дървена конструкция, банка или както искате го наречете, с малко повече електроника по нея според мен е най-високото място в държавата ни. Оттук трябва да тръгва държавността, тоест всеки един от нас носи отговорността си пред тези, които са го избрали. Отправянето на обидни изрази към българската Полиция не прави чест никому. Тези хора всеки ден се грижат за нас, за здравето ни, за живота на нашите деца и не заслужават подобно отношение. Благодаря. Не виждам други заявки за декларации. Господин Волен Сидеров от Парламентарната група на „Атака”. Господин Сидеров предлага, ако БСП ще ползва… Имате думата, господин Сидеров. Любопитно се обръщате назад каква реплика се разменя и затова пред микрофоните обявих какво предлага той. Бях сигурен, че днес ще чуя много сериозни нападки срещу „Атака”, защото това е любимо упражнение на така наречения български политически елит, особено от тази част от него, която носи отговорността за ограбването на България по време на прехода. „Атака” е трън в очите на тези, които заедно в синьо-червената мъгла ограбваха България още от 2005 г., когато влязохме в парламента и когато всички казаха: „Ах, изненада!”, тъй като социолозите не ни измерваха до последния момент. Тогава си спомням озлоблението на синята част, която сега иска да ни свали от всички постове. Господин Костов, ние не сме тук за тези места в комисиите. Аз знам, че за Вас е много важно да заемате някакви постове и постчета и да си прокарвате Ваши хора в позиции в правителството, каквито имате в момента. За нас това не е важно, така че от сега мога да Ви кажа, че въобще не държа на мястото си в която и да е комисия, и това няма значение за нас.

което е логично. Господин Местан, в момента в нашата стая има един човек, който е мюсюлманин. В нашата парламентарна стая стои един човек, който е българин мохамеданин. Той е на разположение на уважаемите журналисти – който има желание, да се срещне, да говори с него. От Гоцеделчевско е. Той е от самото начало, когато сте създавали партията ДПС, и може много ясно и с познаване да каже каква партия са създавали тогава и защо той не се е записал в нея, защо се е отделил от нея. Защото, казва той, в Родопите, там, където живее, в неговия край, Ахмед Доган и активистите, които създаваха ДПС, казваха: „Ние създаваме мюсюлманска партия за хората с турско етническо самосъзнание.” Това, казва, го повтаряха навсякъде. Този човек е на разположение. Заповядайте, медиите, ако се интересувате, в нашата парламентарна стая. Той е готов да разкаже много добре и с много голямо познаване как се действа в тези краища на страната, какво означава ислямизъм и какви са опасностите от този ислямизъм в момента за България. За това става дума. делегитимира, казва Лютви Местан, държавността. Делегитимиране на държавността, драги господин Местан, се извършва от тези, които проповядват този агресивен ислям в софийската джамия. Там беше лицето Али Юзеиров. Този човек ни е познат, защото той искаше и продължава да иска да направи ислямска фундаменталистка партия, чрез която да превърне България в някакъв вид джамахирия. Човекът си го казва откровено, той не го крие и неговите намерения са известни. Точно по тази причина българският съд не му разреши да регистрира своята партия. Въпросният Юзеиров беше в центъра на групата хора, които се правеха на молещи се. Казвам „правеха се на молещи се” с абсолютното уважение към всеки, който изповядва религия и е поклонник на някаква поклонник на някаква религия. Но тези хора, с които се сблъскахме ние, не бяха такива, за съжаление! Ето един такъв молител. Поставили сме го на първа страница на нашия вестник (показва в. „Атака”), защото този човек с нож в ръка на около метър или може би по-малко от метър от полицая размахваше ножа си и се опитваше с него да удари някои от нашите активисти. За съжаление този „кротък мюсюлманин”, който се е отдал на молитви, както виждате – с нож в ръка, не беше задържан. В замяна на това пък имахме двама задържани активисти на „Атака”. Те са вече с повдигнато обвинение. Българската полиция, за която господин Анастасов така пледира, да, българската полиция наистина е натоварена с тежки задачи. Ние много пъти сме изразявали уважението си към нея и когато имаме публични прояви, те знаят много добре – полицаите, които са на улицата, че ние никога не сме допускали инциденти, сблъсъци, особено

Никога, а и полицаите го знаят това – никога не се е стигало до такива сблъсъци. Защо сега се стигна? Защото тези сблъсъци бяха провокирани от хората, които стояха пред джамията. Не от нас. Ние бяхме сложили нашите тонколони Обяснявам това, защото чувам коментари, без да се познават фактите. Трябва да се познават фактите и тогава кой каквото иска да коментира, но върху фактологията. Ние сложихме нашите колони сложихме нашите колони – тонколони срещу тонколони! Джамията се озвучава мощно от едни колони, които както знаете – отдавна дразнят хората. Събирахме подписи по настояване на много столичани – десетки хиляди. Тези подписи са в общината. Общината не взе никакви мерки, за съжаление. Тъй като общината не взе никакви мерки по отношение на озвучаването, което е нарушение на обществения ред, ние се принуждаваме да протестираме и да повтаряме тази тема, докато общината вземе някакви мерки. Ние нямаме други начини освен публични, законови – забележете – законови прояви. Нашият митинг беше разрешен от Софийската община. Сега чувам, че се задават въпроси: „Защо кметицата или кметството кметството го е разрешило?” Защото няма основание да го откаже. Това е митинг на базата на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Този закон повелява, че българските граждани имат право на свободно събиране на открито,

„Който с насилие попречи на законно провеждащ се митинг или събрание, той подлежи на наказателна отговорност.” Дами и господа народни представители и журналисти, в случая на законно провеждащ се митинг на Партия „Атака” беше попречено от страна на въоръжени с тежки предмети и ножове мюсюлмани. Какви са точно те – трябва да установи прокуратурата. Какво точно те проповядват? Дали мир или любов, дали преклонение пред Господ или ненавист към неверника, на който трябва да му се отреже главата с нож? Това прокуратурата трябва да установи! Ние настояваме за това! Днес ние ще отидем при градския прокурор господин Кокинов, който чувам, че споменава някакви намерения за забрана на Партия „Атака”, за да му представим тези факти, да му представим тези снимки. Ние имаме и видеокадри, в които ясно се вижда, че група от мюсюлманите пред джамията прескачат и нападат нашите активисти. Те нападат нас. Тоест изпълняват състава на чл. 174а, ал. 1 – „Който насилствено преустанови или попречи на законно събрание на открито, подлежи на санкции лишаване от свобода до 2 години”. Така че аз пледирам за следното, дни чух много упражнения по мой адрес. Нека Прокуратурата да установи кой какво е извършил и нека всеки отговаря за делата си. Но не само активисти на „Атака” да бъдат арестувани, а тези, които пред очите на полицията размахваха тръби, удряха с тях, хвърляха камъни, раниха депутат от Парламентарната група на „Атака”. Тук е вашата колежка, можете да видите последиците от мюсюлманската толерантност – с камък, а можеше да бъде и по-лошо, можеше да бъде и по-тежко, но слава Богу, не стана. Настояваме Прокуратурата да установи кои бяха тези, които извършиха тези деяния, да бъдат задържани и повдигнати обвинения към тях, както към активистите на „Атака”. Това би означавало правосъдие, това би означавало правов ред всеки да отговаря за действията си, надлежно установени от разследващите органи, в съда. Нали така, господин Анастасов, дами и господа юристи, които сте много в залата? Иначе всичко друго ми намирисва на комунизъм. Много е приятно за някои от вас, тук присъстващите, да излязат и да поискат Сидеров да бъде натикан в концлагер, „Атака” да бъде забранена и всичко, което им пречи на далаверата, да бъде ликвидирано насилствено и административно. Тези призиви да бъдат изкарани. На какво основание, господин Костов, Вие настоявате да бъдат извадени членовете на „Атака” от комисиите? На какво законово основание? Значи Вие искате да заобиколите закона и по комунистически начин да наложите забрани. Господин Местан иска да заобиколи закона и да наложи забрана на една легитимна партия. Господин Костов каза нещо много интересно. Ще се спра на него. Какво ще стане, ако друга страна започне да се меси, тъй като тук има застрашена някаква общност, изповядваща определена религия? Ами, господин Костов, тази страна се меша отдавна. Тази страна се казва Турция и от нейното посолство плащат на мюфтийството да води ислямистка пропаганда. За тези факти ще изнесем допълнително доказателства, да се запознаете с представител на българо-мохамеданството, който е в нашата стая. Нека той да ви разкаже какво значи ислям и как е създадена ДПС. Благодаря за вниманието. От името на Парламентарната група на Коалиция за България – господин Ангел Найденов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, упълномощен съм от Парламентарната група на Коалиция за България да направя следното изявление. За нас това, което наблюдаваме от „Атака” и от представителите на „Атака” – не само в петък, но и в дните след петък, е проява на едно преднамерено поведение, поведение, което отдавна е надхвърлило границите на инцидент, господин Анастасов, преднамерено поведение, пълно с провокации към различни социални групи, към религиозни общности, преднамерено поведение, пълно с провокации към Конституцията, към законите в страната, преднамерено поведение, пълно с провокации към принципите на толерантност, търпимост, уважение към различията в българското общество, преднамерено поведение, пълно с провокации към ценностите и принципите, върху които се гради демократичното общество, и най-после – провокации към сигурността на гражданите, на обществото и на държавата. Това обаче не значи, че не виждаме, че проекцията на подобни поведения е насочена към изборите. И казвайки това, искам да подчертая, че ориентацията на това поведение към изборите, към повишаване на активността на „Атака”, не е и не може да бъде извинение за насилието, агресията и изстъпленията, поставени под знака на националистическата реторика. Всъщност, дами и господа народни представители, това поведение е в голяма степен и рожба на езика на омразата, на враждебността и посочването на врагове, които присъстваха за съжаление в езика и в поведението и на Политическа партия ГЕРБ, и на министър-председателя. Да си спомним изявленията на премиера Борисов на Конгреса на Съюза на репресираните. Не е необходимо да отиваме по-далеч или да се връщаме в историята две години назад. Отговорността според нас трябва да търсим както при „Атака”, така и при ГЕРБ. (Смях в ГЕРБ.) Корените на това, което се случва, трябва да се търсят

в които представителите на днешната власт не просто останаха неми, не просто реагираха по този начин, по който реагирате и сега – вие злорадствахте.

– снизходително; да си спомним нападките на „Атака” към патриарха; да си спомним нападките на „Атака” към митрополит Николай; да си спомним провокативното поведение към гражданите на Батак – по същия начин реагирахте и тогава. Днес берем плодовете на това, което се случва през последните дни в резултат на вашето партньорство и обкръжение. Уважаеми дами и господа, има наистина много примери, в които нападките и агресията на господин Сидеров и на „Атака” бяха посрещани с извинение и със снизхождение. Иска ми се да кажа обаче, че с право „Атака” иска оставката на вицепремиера Цветанов. Точно така! Защото и той е сред тези, които ги толерираха, и всъщност няма нищо изненадващо в петъчната гневна реакция на лидера на „Атака” срещу вътрешния министър. Всъщност, дами и господа народни представители, това са поведение, прояви и език, от които не просто трябва да се разграничим – трябва да ги отхвърлим и да ги осъдим! Трябва да кажем, че са заредени с опасен потенциал. Лековатото поведение, снизхождението и мнението, че те не са нищо повече от обичайна предизборна разгорещеност, са дълбоко неприемливи. Парламентарната група на Коалиция за България очаква: Първо, ясно да се очертае отговорността на столичния кмет и длъжностните лица от Столичната община, които разрешиха петъчната проява на „Атака”. Второ, очакваме да бъдат предприети спешни действия за реализация на наказателна отговорност на участниците в петъчните изстъпления. Още повече от това – очакваме ясно да бъде очертана и наказателната, но и политическата отговорност за провокаторите и инициатори на този тип поведение. И най-после, уважаеми дами и господа народни представители, очакваме консолидация на партиите и политиците около разбирането, че нищо не извинява

Дискусията е открита. Моля народните представители, които желаят да се изкажат, да заявят това по съответния начин. Заповядайте, госпожо Атанасова.

както и от прочетеното в доклада стана ясно, че с приетия преди година Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е създадена норма – чл. 99а в Закона за лечебните заведения, както и чл. 403, т. 4 в ал. 1 от Закона за съдебната власт, които са регламентирали заплащането на разходите на лечебните заведения за болнична помощ, извършени във връзка с изготвянето на съдебномедицинските експертизи. Тази законова уредба е следвало да бъде доразвита с подзаконов нормативен акт от Висшия съдебен съвет. Тъй като това не се е случило, се стигна до редицата проблеми във връзка с възлагането и заплащането на съдебномедицинските експертизи. В тази връзка на 16 май в Народното събрание беше проведена среща с представители на заинтересованите институции, на която се обсъди и настоящият законопроект, който единодушно беше подкрепен и от тях. С предлаганите промени в Закона за лечебните заведения се цели прецизиране на нормативната уредба, уреждаща условията и реда за заплащане на съдебномедицинските експертизи, включително заплащането на разходите на лечебните заведения, както и хонорарите на вещите лица и транспорта. С Преходните и заключителните разпоредби се създава норма, която урежда висящите правоотношения с цел предотвратяване на евентуални спорове и създаване на сигурност при развитието на тези правоотношения.

който да оправомощи министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, да издадат Наредба за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и заплащането на разходите за лечебните заведения. Смятаме, че с приемането на § 3 от настоящия законопроект ще се запълни законодателната празнина и в краткия тримесечен срок ще се решат част от проблемите не само на съдебната медицина,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

Не ми дадохте думата, защото беше в процедура на гласуване. Направих предложение за прегласуване с предупреждението (има го в стенограмата) каква простотия и глупост правите. Вие тогава се смеехте, уважаеми дами и господа от мнозинството!

Преди празниците уважаемата госпожа председател ми върна два въпроса към нея по отношение на съдебномедицинските експертизи. Сякаш министърът на правосъдието и забележете, председател на Висшия съдебен съвет, който е трябвало да приеме тази няма нищо общо със съдебномедицинските експертизи. Защо ни е министърът на правосъдието тогава? Какво върши той? Пътува в страната и чужбина, появява се по медиите, когато неговите PR-и преценят, че е добре да се появи, и го няма в Народното събрание, когато трябва да се вземат решения, които блокират сектора. Тази госпожа беше тук тогава. Даже виждате, че не искам да идва. По-добре да не идва, няма смисъл такъв министър на правосъдието да идва в Народното събрание. Тя нито има загриженост за система, нито може да осъзнае какво трябва да се прави, за да не се блокира системата. Уважаеми дами и господа, внесеният законопроект е палиатив и няма да реши проблема. Няма да го реши! Вие сте наясно, че няма да го реши. Аз и до момента не мога да разбера, има ли предвидени средства за разплащане по бюджетите на съдебната система и бюджета на Министерството на вътрешните работи. Какви са задълженията за предишни периоди и как те ще бъдат изплатени? Има ли държавата грижа за поддържане на патоанатомиите в болниците, или те ще останат единствено на пазарен принцип за заплащане от възложителите на медицински експертизи? Ето това са проблемите, които вие от мнозинството – правителството, министърът на здравеопазването, министърът на правосъдието, премиерът, трябва да решите, за да няма такива проблеми и да може да върви наказателното производство, пък и не само то. Всякакви отлагания с три месеца няма да решат никакъв проблем. Всъщност, доста смешно е, че законът влиза в сила от деня на обнародването му, а давате тримесечен срок за подготвяне на подзаконовия акт няма никой от тези, на които се възлага – министърът на правосъдието и на здравеопазването, да каже какво ще има в тази уредба, която ще се случи след три месеца?! Всъщност вие реагирате доста паникьорски и лицемерно на протестите на съдебните медици. Обещали сте им нещо, а след три месеца проблемите ще стоят по същия начин или ще осигурите бюджет за решаване на този проблем? Такъв тип законодателство за пореден път показва, че няма нито управленска визия, нито идея за решаване на проблемите. Има единствено упражнение за успокояване на общественото напрежение, което периодически ще ескалира.

когато се радвахте, че сте приели този текст, който доведе нещата дотук. Има развитие.

Продължавайте да мислите, че проблемите се решават с медийните изявления, а не с обоснованите, подкрепени с бюджет законодателни решения! Продължавайте да делегирате уредба на министрите, които още не са наясно как ще решат проблема, и събранието да дава кредит на доверие за решения, които в крайна сметка са твърде важни за отделни сектори! Ние няма да подкрепим това решение, защото то няма да реши проблемите на тези хора. Благодаря ви. Реплики? Няма. За изказване, господин Анастасов.

Има една Наредба № 1, има една Наредба № 23, която по време на вашето управление не е съобразена с новоприетия тогава Закон за съдебната власт. През 2006 г. имат съвсем малко работа да коригират крайните текстове на тази наредба и всъщност да се реши редът за извършване на съдебномедицинските експертизи, на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологическите. Тя съществува, но изрично не е отменяна. Относно това дали имат бюджет съдебната власт и МВР, винаги е имало и винаги се е плащало, само че с този текст, който е приет, може би е наша грешка – приемаме, че е грешка, ние я коригираме в момента, остава действащият ред по ГПК и НПК. Аз не мога да разбера какъв е проблемът.

на Организацията на съдебните медици в България, на Народното събрание, на Министерството на здравеопазването, стана ясно, че всъщност цялостната уредба на тази дейност много отдавна изобщо не е засягана и това е станало в продължение на тези 20 години, даже не на тези 20 години, а много по-назад, и най-вече след като лечебните заведения се превърнаха в търговски дружества. Оттам идва проблемът.

под някаква форма – помощ за дейността им. Говоря за съдебната медицина, а не за обикновената патоанатомия, която е нормалната. Това е. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Господин Миков, искате да направите уточнение за кой министър става дума? Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Анастасов, само ще Ви прочета предложението за прегласуване от 22 юли вечерта: „Уважаема госпожо министър на здравеопазването” – имаше една министърка – „в тази късна доба правим неща, които ще създадат много сериозни проблеми по отношение на експертизите, които са необходими за съдебната система. В момента много патоанатоми функционират единствено и само, за да обслужват нуждите на досъдебното производство. Наистина има огромни задължения към лечебните заведения за такива средства” – отварям скоба, които и до момента не са ясни и как ще бъдат изчистени, „ако няма такива средства, няма да може да бъде извършена тази дейност. В много болници тези отделения функционират и експертизите, които се извършват, са необходими за функционирането на съдебната система.

... Смях, шум и реплики от ГЕРБ” – това веселяческо хихикане в залата ще видите как ще изглежда пред Европейската комисия, която се чуди защо закъсват досъдебните производства. Съдебните експертизи са пряко свързани с тях и защото те вече констатират, че и там се получава нов технически проблем за бързината на досъдебното производство. Като съм ви благодарил, пак – смях, шум и реплики от ГЕРБ.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Законопроектът, който внасяте, и законът, който поправяме, е поредният пример за лошо законодателство. Поредният пример за лошо законодателство, което демонстрира мнозинството в Четиридесет и първия парламент, за вредителско законодателство, за законодателстване на инат. Това е и поредното доказателство, че среднощните заседания, които са любими на мнозинството в тази зала, дават лош продукт. Изключително лош продукт! Не сте ефективни в нощните часове! Този закон е поредното доказателство за това. Практически няма закон, който да е приеман от ГЕРБ посреднощ и да не е поправян минимум веднъж. Мога да ви дам многобройни примери: Законът за съдебната власт, Наказателно-процесуалният кодекс, Изборният кодекс, Бюджетът за 2010 г., Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Защото в нощните часове, както се оказва, в тази зала се приемат откровени глупости. Законопроектът, който се внася, е в типичния за ГЕРБ стил: „Търсете виновника някъде преди нас в миналите десет години, в миналите двадесет години, търсете го във Висшия съдебен съвет, търсете го в неиздадените наредби от страна на Висшия съдебен съвет”. Прочетох внимателно мотивите и слушах внимателно встъплението на един от вносителите на този законопроект. Искам да ви направя една проста забележка. Висшият съдебен съвет, когото вие сочите за виновник за глупостите, които мнозинството приема в тази зала, не издава наредби. Не знам каква наредба сте очаквали да издаде Висшият съдебен съвет, но истината е, че в резултат на лошия закон се очакваше министърът на правосъдието да внесе Законопроект на Висшия съдебен съвет – проект за бюджет, в който да се включат въпросните пари за експертизи. Очевидно министърката на правосъдието не е направила това. Затова и се стигна до ситуацията, в която съдебните медици стоят повече от половин година без една стотинка. Липсва каквото и да е финансиране за съдебномедицинските експертизи. Оставям настрана логичния въпрос – защо, моля ви, трябва съдебната власт да плаща експертизи, които са поръчани от МВР, защо трябва да плаща правосъдието, защо трябва да плащат органите на съдебната власт, защо трябва да плаща прокуратурата за искания, които са депозирани от изпълнителната власт? в тази страна има разделение на властите, което има и своето финансово и бюджетно изражение? Съдебната власт плаща за собствените си нужди, изпълнителната власт плаща за нейните си нужди. Вие пренебрегнахте тези изисквания и фактически в закона, който поправяхте, записахте абсурдния текст, че с бюджета на съдебната власт ще се плаща за дейности, които се извършват от изпълнителната власт. В случая възниква и един друг въпрос: къде са парите на съдебните медици за миналата година? Този проблем, който създадохте с вашето законодателно решение, касае плащането на експертизите за тази година.

Второ, защо институциите, включително и МВР, не са се издължили за експертизите за миналата година? Може би тук отговорът е много прост и може да се прочете на първите страници на днешните вестници. А именно, че вместо да предвиди пари за експертизи, министър Попова е предвидила пари за преразпределение на премии на работещите в правосъдното министерство. Докато едни хора стачкуват, защото не са получавали стотинка от началото на тази календарна година, други хора си преразпределят премии в хиляди левове. Това са истинските въпроси, които трябва да бъдат зададени днес в тази зала, и министър Попова трябваше да бъде тук. Защото проблемът с неразплащането през тази година не е, господин Анастасов, възникнал през 2006 г., а защото, така или иначе, простият принцип: който поръчва една експертиза – си я плаща, функционираше до края на миналата година. В една юнска нощ вие в тази зала приехте безумния текст, според който съдебната власт трябва да плаща за поръчаните от всички ведомства експертизи. Тогава се подсмихвахте, хихикахте и се подигравахте на нашия колега Миков и ви беше много забавно. Случи се обаче точно това, за което ви предупреждавахме, точно това, което се случва всеки път, когато се приема законодателство на инат, без да се влага мисъл в него. Трябваше отново съдебните медици, тоест поредната професионална група да излезе да стачкува, да откаже да прави заключения, да откаже да прави аутопсии, да откаже да издава смъртни актове, за да се сети мнозинството, че има проблем. Когато на едни хора не им плащаш повече от шест месеца, те по някакъв начин започват да протестират. Ами никой не ви е длъжен, колеги от ГЕРБ! от ГЕРБ! Аз очаквах, че поне в този фрапантен случай, с който изкарахте десетки хора на улицата, спряхте функционирането и на съдебната система, и на решаването на нормални житейски проблеми на хората, наистина тук в тази зала ще прозвучат извинителни нотки.

и сега поправяме тази грешка.” А не да обвинявате, ей-така на ангро, хора и събития много преди вас. Така че станете, извинете се! Откажете се от среднощната работа, защото продуктът й е много лош, вреден е и не ви се удава! Пишете закони, с които да нанасяте по възможност по-малки вреди на българските граждани!

Госпожо Манолова, първата част от изказването Ви беше чудесна – за 22 юни миналата година, когато текстът е гласуван. Аз съм абсолютно убеден, че Вие не знаете колко съдебни патоанатоми има в България. Знаете ли колко? Грешката е значителна, нали? Второ, Вие не правите разлика между съдебна патоанатомия и обикновена патоанатомия. Трето, извинявам се на българските съдебни медици, че ние тук ги занимаваме в момента с неща, които нямат нищо общо с действителността, с нормативната база в България, тъй като ВСС издава наредби – Наредба № 1 за вещите лица, за тяхната квалификация, за тяхното назначаване и заплащане на труда им, е издадена от ВСС. Така че Вие в момента приказвате неща, като изобщо си нямате представа как се движи този процес в съдебната система. Ама изобщо! Моля Ви, просто спрете да коментирате тези неща – да си гласуваме закона и да продължаваме напред! Има по-сериозна работа! Няма. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Манолова? Заповядайте. Да, господин Анастасов, данните, които аз цитирам, са от края на миналата година. Тогава имаше 70 патоанатоми. Сега в резултат от вашето управление и от безумните закони, които приемате, са останали защото текучеството и емиграцията на лекарите в България са в резултат и от това, което твори изпълнителната, а в случая и законодателната власт. Защото кой ще е този професионалист, който ще работи половин година без заплащане. Кой е този професионалист? Кой е този съдебен лекар, който ще прави заключения и ще остане да работи в България, след като не му се плаща?! Това е проблемът, който назря в 10 области в България и трябваше хората да излязат на улицата и трябваше да зададем въпроси към министър Попова, за да се сетите вие, че вашето законодателно решение създава проблеми. Това, за което се притеснявам – че това, което в момента предлагате, няма да реши тези проблеми. Няма да реши тези проблеми, защото не е ясно как се правят промени със задна дата, които касаят бюджета на ведомства. Как така решихте, че непредвидените пари за съдебни експертизи в бюджетите и на МВР, и на съдебната власт могат да бъдат поправени с едно законодателно предложение? Как го решихте? Че със Закона за лечебните заведения в момента променяте бюджета на съдебната власт или променяте бюджета на МВР. Това, от което се опасявам, е, че проблемът ще продължи да съществува, и че основният проблем е в това: има ли пари и къде са парите за съдебните медици? Проблемът е в това – кой ще плаща за извършените експертизи, считано от 1 януари до влизането в сила на този закон. Кой ще плаща за тези шест месеца? Как ще направите промените в съответните бюджетни закони? Това е, на което не се чува отговорът от вносителите на този законопроект. Едно безумие се поправя със следващо и проблемите на хората остават.

Уважаема госпожо председател, колеги! Първо искам да обявя конфликт на интереси. Аз съм съдебен лекар от 25 години в един от най-тежките райони – Бургас, където бяха извършени безкрайно много тежки, знакови убийства. Искам да кажа на госпожа Манолова: нека първо да разберат какво е съдебна медицина и какво е патоанатомия. Аз искам да й кажа още нещо, че ето аз съм пред вас, на тази банка, един от тези лекари, които е работил не една година 16 месеца без заплащане на съдебномедицински експертизи. Освен това в тази зала вие не знаете какво е съдебномедицинска дейност и какво е съдебномедицинска експертиза. Има безкрайно много колеги-юристи и мисля, че те са наясно с това, защото двете неща са бъркат много сериозно. Проблемът със съдебномедицинската дейност и въобще с тези отделения дойде тогава, когато многопрофилните болници станаха търговски дружества и когато към отделенията по съдебна медицина няма нито една клинична пътека. Вие много добре знаете, че те като търговски дружества няма как да издържат и едно отделение по съдебна медицина. Патоанатомите имат клинични пътеки, съдебните медици нямат. Член 144, от НПК, ал. 2 казва, че съдебномедицинската експертиза е задължителна, и когато съдебните медици спрат да работят, могат да блокират цялата съдебна система – това е ясно на всички. Освен това и господин заместник-председателят, и аз, и Парламентарната група на ГЕРБ ви казваме: „Да.” Аз не гласувах този текст. Направихме грешка, сега я поправяме. Аз не се притеснявам да го кажа, че ние направихме грешка. Така е! Променя се Законът за съдебната власт. Госпожа Атанасова преди малко прочете и мотивите. Този проблем, който за вас е много важен – изплащането на съдебномедицинските експертизи между 1 януари и влизането в сила на този закон, той е нормализиран в Преходните и заключителни разпоредби. Искам да ви кажа само, че в момента парите на съдебните медици са преведени от МВР – 38 хил. лв., говоря за Варна, защото най-големият проблем е във Варна. Досега всички проблеми на съдебната медицина се решаваха на добра воля между директорите на МВР, директорите на болниците, Окръжна прокуратура и Окръжния съд. Това, че ние в Бургас не сме имали никога проблеми, с изключение на преди преди 3-4 години, когато също стачкувахме, и то през летния период, но тогава нито Народното събрание, нито вашето правителство ни обърнаха внимание, за разлика от сега – това, което сега се решава в този парламент. За пръв път от 20 години насам, откакто аз се боря с този проблем, за пръв път има някаква чуваемост за това как ще се изплащат експертизите, къде ще бъде съдебната медицина, защото това е първата крачка към решаването на проблема. Защото проблемите са много тежки и много сериозни. Няма да занимавам Народното събрание в момента с тях. Така че, този хаос, който настъпи – всички видяхте, че при това убийство нямаше кой да отиде да извърши нито оглед, нито после аутопсия от колегите. Както и да е, има и морал в цялата тази история и всички колеги съдебни медици мисля, че при убийство на дете щяха да го направят. Независимо от всичко това, което се каза в тази зала, аз призовавам всички парламентарни групи нека да подкрепят промяната в Закона за лечебните заведения, за да направим първата крачка към решаване на проблемите в съдебната медицина като цяло, а не само за някакъв период от време. Благодаря. Госпожа Манолова – първа реплика. Госпожо Милева, оставам с впечатлението, че ние с Вас говорим за някакви различни закони. (Реплики от ГЕРБ.) В случая става дума за връщането на стария текст, за поправяне на едно законодателно решение, което взе ГЕРБ. Какъв проблем на съдебните медици ние решаваме с този текст? Ние просто поправяме вредите, които ГЕРБ нанесе. Извинявайте, това не е грешка. Грешката се допуска неволно. Тук в тази зала беше обяснено какви ще бъдат проблемите, които ще възникнат, когато заплащането на дейността на съдебните медици се възложи на съдебната власт. Тази грешка, както Вие я наричате, беше едно информирано решение от страна на Парламентарната група на ГЕРБ. Те знаеха какво правят и го гласуваха тук късно вечерта, през нощта, както е обичайно за този парламент. Питам аз: къде бяхте Вие тогава, ако наистина сте част от това съсловие? Вие не си ли давате сметка за това какво ще се случи? В момента ние поправяме само това, което ГЕРБ нанесе като вреда на тези хора, на съдебните медици, ние не решаваме някакъв друг глобален проблем. Наистина в съдебната медицина има много проблеми, които трябва да се решават, но те не са с този закон. Ние в момента тук просто поправяме тази грешка и аз се изказвам емоционално, защото това е просто един от примерите, в които мнозинството прави законодателство „на инат”, в което не слуша аргументи, в което не слуша експертиза, която е могло да има във Ваше лице. Затова се изказвам емоционално, защото същите поражения ние нанесохме и със Закона за съдебната власт и след това ги поправяхме, когато блокирахме асистирането, и с НПК, и с Изборния закон, и със Закона за бюджета. Защото тук трябва да се преодолее ето това – приемането на закони „на инат” без да се слушат аргументи, без да се слушат други мнения, набързо, „на ура”, без да се слушат даже депутатите от ГЕРБ. Втора реплика? Заповядайте, господин Кутев.

възторженото приемане. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата за реплика само за да обърна внимание, защото вече няколко пъти чувам обвинения, че

Така че доводът, видите ли, че госпожа Манолова или който и да било друг не бил съдебен медик, просто трябва да го оставите за предишното си битие. В това битие Вие и всички ние сме депутати и нашата работа е да правим смислени закони точно в противовес на това, което сте направили по-рано. Благодаря Господин Миков – трета реплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Милева, съгласен съм с Вас, че трябва да се подходи разумно, но може ли министърът на вътрешните работи да не участва в изготвянето на този подзаконов акт,

Може ли нещо да се прави само защото има уличен натиск и се заблуждават тези хора, че ще се реши проблемът. Голяма част от експертизите на ниво досъдебност се извършват и трябва да се плащат от МВР това е проблемът. Изведнъж само министърът на правосъдието и министърът на здравеопазването... Ако влезем в детайлите, ще видим, че има много проблеми, които наистина реално съществуват и никой не иска да излезе тук, да каже, че задълженията са толкова, средствата, предвидени по бюджета, са толкова, че трябва да планираме такива средства, за да функционира нормално системата, след като не може търговски да се издържа и няма клинични пътеки.

„Няма чуваемост”, а 15 години къде имаше чуваемост, господин Миков, питам аз? Аз се занимавам с този проблем от толкова време. Да, съгласна съм, че голяма част от съдебно-медицинските експертизи не влизат в съдебна фаза. Те ще се заплащат в досъдебната фаза. Затова МВР, когато си поръчва експертизите, ще си заплаща и за разходите по тях. Съгласна съм с Вас, че съдебната власт не би трябвало да заплаща нещо, което тя не е поръчала. Затова и в Здравната комисия, и на кръглата маса, и на масата с представители на всички институции взехме такова решение, че този, който поръчва експертизата, ще заплаща разходите по нея. Освен това искам да ви кажа само още нещо. В момента има създадена Междуведомствена комисия между абсолютно всички институции с представител и председател от Министерство на финансите, като те ще направят справка, която аз съм поискала от колегите, да се види какви са разходите на съдебномедицинските отделения и за повишаване на материално-техническата база, и за квалификацията на колегите. Тези пари ще бъдат заложени в Бюджет 2012, така че смятам, че тогава нещата може би ще бъдат решени отново донякъде.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Първо ще кажа защо ще гласувам „за” поправката

беше насочена, според мен, срещу основния проблем. А той е начинът на законотворчество. Не може един законопроект от Министерския съвет да влиза в парламента с подписа на министър-председателя и да създава проблем! Това ви е поредният такъв случай. Няма да се връщам много назад, само ще спомена Закона за генно модифицираните организми. Има десетки такива примери. Така че ако реагираме по този начин, то е, за да ви обърнем за пореден път внимание, че не се работи така, че има сериозен проблем в комуникацията вътре в Министерския съвет. Ние искаме не знам си кой министър на дойде тук, но министрите не си ли приказват вътре, като седнат на масата?

Ами, вие преполовихте мандата, време за упражнения няма. Какво правим сега? Влизаме в положението на съдебните медици. Затова аз ще гласувам „за”. Благодаря ви.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 154-01-48, внесен от Десислава Атанасова и

от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, и Десислава Георгиева – началник на отдел в същата дирекция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в

В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) За получаване на лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1 лицата подават писмено искане до компетентния орган.” 2. В ал. 2: а) в т.

търговците, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария прилагат документи, еквивалентни на посочените в ал. 2 и 3, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.” 5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.”

чл. 24 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:”. 2. Алинея Алинея 1 се изменя така: вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността. В същия срок компетентните органи се уведомяват писмено и за снемането на охраната.” Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по предлаганите от комисията текстове? Няма. Гласуваме § 14, съгласно предложението на комисията.

Ръководител на охранителна дейност или охранител може да е лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност „ръководител на охранителна дейност”, съответно „охранител”, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор с лице, извършващо дейност по чл. 5. (2) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да сключат трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от средно образование за длъжността „ръководител на охранителна дейност”, а за длъжността „охранител” – с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от основно образование, което: 1. е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 2. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер; 3. няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер; 4. е психически и физически здраво. (3) При сключването на трудовия договор лицето по ал. 2 представя следните документи: 1. документ, че е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

служебна бележка от окръжната прокуратура (Софийската градска прокуратура) по постоянен адрес на лицето, че то не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; 6. декларация от лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; 7. медицинско удостоверение, че лицето е физически и психически здраво. (4) Гражданите на друга държава – държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените в ал. 3, т. 3-5, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език. език. (5) Документите по ал. 3 и 4 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди сключване на трудовия договор, с изключение на документите по ал. 3, т. 1 и 2. 14-дневен срок от сключването на трудовия договор лицата, извършващи дейност по чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния орган, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, като посочват трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на лицето, номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В същия срок компетентният орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. Уведомяването се извършва чрез директора на съответната областна дирекция на МВР, на чиято територия работят лицата по ал. 1. (7) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, съхраняват за срок 3 години след прекратяване на трудовото правоотношение и при поискване представят за проверка на компетентните органи документите по ал. 3 и 6.” Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по текстовете? Не. Подлагам на гласуване § 15 съгласно предложението и редакцията на комисията.

„(1) Лицата, заемащи длъжност „ръководител на охранителна дейност” и „охранител”, преминават първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия „охранител”. Лицата, които притежават професионална квалификация „охранител”, не преминават първоначално обучение. (2)

точки 1 и 2 се изменят така: „1. търговците или юридическите лица с издаден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, отказите за издаване на лиценз и отнетите лицензи; 2. търговците по чл. 2, ал. 2, т. 2, на които е удостоверено правото за извършване на частна охранителна дейност;”.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 17 съгласно предложението на комисията.

на вътрешните работи осигурява възможност за приемане на документите по чл. 15, чл. 18, ал. 2, чл. 20, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.” Изказвания няма. Гласуваме § 24 по доклада на комисията.

ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21: „§ 21. Звената за самоохрана осъществяват дейността си по досегашния ред в срок до една година от влизането в сила на този закон.” Различни мнения от предложението на комисията? Няма. Гласуваме § 21 по доклада на комисията.

В чл. 17, ал. 1 т. 10 се изменя така: „10. копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на производствените обекти ще се осъществява от служители на лицето по чл. 13, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. 2. В чл. 37 т. 4 се изменя така: „4. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на лицето по чл. 35, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. 3. В чл. 49 ал. 5 се изменя така: “(5) Организаторът на търговското изложение е длъжен в едномесечен срок преди започване на изложението да уведоми началника на съответното РУ на МВР, на чиято територия ще се провежда изложението, да представи списък на всички участници и копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност. Когато охраната на мястото на провеждане на търговското изложение се осъществява от служители на организатора, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на организатора по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. 4. В чл. 62 т. 5 се изменя така: „5. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето, получило разрешение за придобиване, се получило разрешение за придобиване, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”.

когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. чл. 101 т. 2 се изменя така: “2. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по чл. 99, когато доставката ще се охранява от служители на лицето по чл. 99, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. 7. В чл. 112, ал. 2 т. 4 се изменя така: “4. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. 8. В чл. 121, ал. 2 т. 8 се изменя така: “8. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”. 9. В чл. 135 т. 3 се изменя така: така: “3. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на обектите за ремонт ще се осъществява от служители на лицето по чл. 133, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето

могат да сключват договори с лица, извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност, за опазване на горските територии - тяхна собственост, и уведомяват писмено за това регионалната дирекция по горите. (2) За извършване непосредственото опазване на горските територии лицата, извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност, назначават лица с лесовъдско образование.”